Vladimir (HDZ)** Dobro. Evo sad će upravo državni tajnik Stjepan Mikolčić prilikom obrazloženja prijedloga zakona se očitovati i o vašem prijedlogu da zakon ide u dva čitanja. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu donijet je u Hrvatskom saboru 2008. godine primjenjuje se od 1. siječnja 2009. U 2010. imali smo određene manje izmjene i dopune. Primjena zakona u praksi pokazala je zaista da postoje određene zapreke, a prije svega u provedbi naročito onog dijela koji se odnosi na gospodarenje državnim poljoprivrednim zemljištem kojeg čine u najvećem dijelu jedinice lokalne uprave i samouprave, općine i gradovi, odnosno ministarstvo u onom segmentu dugogodišnjeg zakupa, a općine i gradovi u prodaji zemlje odnosno davanje u zakup. Za pojedine odredbe ovog Zakona pokrenut je pred Ustavnim sudom i postupak za ocjenu suglasnosti sa Ustavom i to za članke 15., 16., 25., stavke 1., 2., 3., 4. i 5., za članke 81., 82., 83., 84. i 85. I upravo Ustavni sud Ustavni sud RH donio je odluku na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine kojom se ukidaju članci 15. i 16., u članku 25. stavci 1., 2. i 3., odnosno članci 81., 82., 83., 84. i 85. Predloženim izmjenama i dopunama odredbu članku 25., nakon toga usklađene su sa navedenom odlukom Ustavnog suda na sljedeći način: za poljoprivredno zemljište koje se na dan stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna zakona nalazi izvan granica građevinskog područja, a koje je nakon izmjene prostornog plana obuhvaćeno granicama građevinskog područja mijenja se visina naknada za utvrđivanje promjene namjene sa 50 na 5%, odnosno sa 100 na 10% za osobito vrijedno zemljište P1, odnosno vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište u kategoriji P2 kao i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja. Kao što rekoh, primjena zakona u praksi pokazala je brojne zapreke koje usporavaju proces gospodarenja poljoprivrednim Od ukupno 550 tisuća i 431 hektar državnog poljoprivrednog zemljišta koje je programima raspolaganja od strane jedinica lokalne uprave i samouprave općina, gradova i predviđeno za određene vidove gospodarenja dosada je zaključeno ugovora za 230 tisuća i 581 hektar, što je 43%. U strukturi to izgleda ovako, znači zemljište koje je bilo predviđeno programima za prodaju bilo je 223 tisuće i 673 hektara. Dosada je zaključeno ugovora ili prodano, odnosno kupljeno 56 tisuća 243 hektara ili 25%. Ono zemljište koje je bilo programima predviđeno za zakup bilo je u površini od 131 tisuću i 038 hektara. Dosada je sklopljeno ugovora za zakup u površinama od 99 tisuća i 020 hektara, odnosno samo 70%. Za dugogodišnji zakup bilo je predviđeno 132 tisuće i 614 hektara, a dosada je dato u dugogodišnji zakup ili bivšu koncesiju 75 tisuća 316 hekatara ili 57%. Daljnjih 63 tisuće i 116 hektara bilo je predviđeno za ostale namjene, gdje se prije svega podrazumijevaju određena prostorna planiranja, rezervacije za projekte projekte infrastrukture, prije svega cestovne i ine, odnosno zemljište za povrat. Prema tome, evo to su jedni od razloga izmjena i dopuna kojim želimo određene postupke ubrzati, odnosno ove prepreke anulirati. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama potpunije se regulira informacijski sustav podataka u poljoprivrednom zemljištu, održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene zemljišta kao i naknada za istu. Zatim, Agencije za poljoprivredne zemljište te nadzor nad provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predloženim izmjenama i dopunama odredbe ovoga zakona kojima je regulirana nadležnost ministarstva kod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH prenose se na Agenciju za poljoprivredno zemljište. Mijenjaju se i odredbe koje se odnose na sadržaj programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH koje donose jedinice lokalne samouprave na način da se daju površine u zakup zajedničkih pašnjaka i zajedničkih pašnjaka u zaštićenim područjima određene za zakup. To podrazumijeva da se utvrđuje što se smatra zajedničkim pašnjacima te da Agencija za poljoprivredno zemljište iste daje u zakup na rok od 20 godina i to pašnjačkoj zajednici koja mora biti organizirana kao zadruga. Pašnjaci i livade u zaštićenim područjima daju se također u zakup na 20 godina, ali uz uvjete i mjere zaštite na prijedlog javne ustanove koja upravlja tim područjem. Nadalje, mijenjaju se i kriteriji prvenstva prava prodaje, odnosno kupnje, zakupa, odnosno dugogodišnjeg zakupa i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake. Promijenjen je i postupak za raspolaganje ribnjacima te se istima umjesto koncesije raspolaže putem dugogodišnjeg zakupa. Jer su ribnjaci poljoprivredno zemljište sukladno članku 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Za minirano poljoprivredno zemljište koje se daje u dugogodišnji zakup predviđene su izmjene da se ne plaća zakupnina za prvih 40 godina umjesto dosadašnjih 10 ako ga praktički evo zakupac u roku od 2 godine razminira. Praktički evo ovih 40 godina zakupnine ekvivalent su troška razminiranja predmeta poljoprivrednog zemljišta. Izmijenjene su i dopunjene i odredbe u vezi poslova Agencije za poljoprivredno zemljište koja praktički u nadležnosti ima sve ono što je dosada bilo u ministarstvu. Dopunjene su i kaznene odredbe u svezi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države vezano za provođenje analiza tla, odnosno evo da se poljoprivredno zemljište ne, da mu se ne umanjuje evo prirodna plodnost. U prijelaznim i završnim odredbama utvrđeno je da površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su programima donesenim do stupanja na snagu ovoga zakona predviđene za ostale namjene, rekao sam za povrat i određene urbanističke projekte, a u posjedu su pravnih osoba. Da se daju u dugogodišnji zakup javnim natječajima na rok od 50 godina kao što je to evo rok za dugogodišnji zakup. Ako su u posjedu fizičkih osoba da se daju u zakup javnim natječajem na rok od 20 godina, odnosno dok se ne steknu uvjeti za ove ostale namjene, a to je za povrat, odnosno da se zemljište prenamjenjuje u neku evo infrastrukturnu potrebu. Automatizmom se onda ugovorne klauzule postoje, raskidaju predmetni ugovori, ovi na 50, odnosno 20 godina. Izmjenama i dopunama reguliran je status poljoprivrednog zemljišta koje je obraslo višegodišnjim raslinjem na način da se isto ne smatra poljoprivrednim zemljištem, a šumsko zemljište u vlasništvu države koje po svom uporabnom svojstvu je poljoprivredno zemljište izdvojit će se iz šumsko-gospodarskih planova prema Zakonu o šumama i uvrstiti u program općina, odnosno gradova na čijem se području nalazi. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama bitno ćemo pojednostaviti proceduru davanja poljoprivrednog zemljišta u dugogodišnji zakup i za ribnjake a naročito za korištenje zajedničkih pašnjaka što pridonosi uklanjanju administrativnih barijera a time i ostvarenju ciljeva sadržanih u programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Nadalje, ubrzat ćemo postupke raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, omogućit će se brži dovršetak upisa poljoprivrednog zemljišta u tzv. naš sustav sustav evidencija u Arcod a praktički Arcod i zemljište koje je evidentirano u Arcod je predmet i mogućnost ostvarenja potpora, za sada nacionalnih a sutra potpora iz Nadalje, predložene izmjene preduvjet su za bolji gospodarski oporavak, veću zaposlenost, brže efikasnije i bolje stavljanje u funkciju preostalih 260 tisuća i 536 hektara poljoprivrednog zemljišta i ovih 60 tisuća i nešto za povrat, što će omogućiti i ostvarivanje prava u budućnosti i na potpore iz Unatoč sugestijama i prijedlozima zastupnika gospodina Vinkovića da ovaj zakon ide u redovnu proceduru, ovaj Zakon je prošao u redovnu proceduru u smislu predlaganja ovog nacrta, prošao je kompletnu Vladinu proceduru u smislu davanja prijedloga nacrta na mišljenja predmetnim ministarstvima i svim drugim zainteresiranim tijelima. On je u tom postupku usaglašen i kao ovakav predložen je za donošenje i raspravu u Hrvatskom saboru. I dalje vlada je na snazi da donošenje ovog Zakona ide u hitnom postupku u cilju sprečavanja negativnih posljedica do kojih bi došlo zbog nemogućnosti bržeg raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Jedan od razloga kada bi išlo u redovnu proceduru proces bi se produžio i jedinice lokalne uprave, općine i gradova i tako su zaustavili proces objavljivanja natječaja jer smo ovdje određene stvari definirali, da će ići po drugim kriterijima, reći ću odgovorno pravičnijim, pravednijim kriterijima nego je to bilo u ovom zakonu, bila je jedna apsurdnost da su prednost u dobivanju zemljišta imali nositelji gospodarstva koji su bili mlađi od 40 godina, pa onda imali smo zaista događaja u toku natječaja čovjek je imao ispod 40 kada je procedura natječaja završila, on je imao 40 godina i nešto dana, iz tog apsurda iako je možda prethodno uživao zemljište nekoliko godina više nije bio u mogućnosti. Evo smatrali smo da te određene prepreke i apsurdnosti treba što prije otkloniti kako bi se i ovo preostalo državno poljoprivredno zemljište u jednom ubrzanom procesu davalo u vidove gospodarenja kako je to prijašnjim i aktualnim Zakonom predviđeno. Evo još na kraju, bilo je amandmana Odbora za zakonodavstvo, prije svega nomotehničke prirode i mi ih u cijelosti prihvaćamo. Hvala lijepo.

na neki način poštuje odluka Ustavnog suda, upravno suprotno. Ovim Prijedlogom zakona stvara se još veća pravna nejednakost i kršenje Ustava Republike Hrvatske o čemu ćemo vjerujem svi više govoriti tijekom rasprave. I druga stvar, nije baš točno da su ovaj Nacrt prijedloga zakona išao najnormalnije u proceduri s obzirom da se također radi o Zakonu koji ima utjecaja na okoliš, pa bi trebalo sukladno ... konvenciji koju je ratificirao Hrvatski sabor a i o Zakonu o zaštiti okoliša biti na javnom uvidu mjesec dana što nije bio slučaj. A osim toga i nacrt ovog Prijedloga zakona je dosta kritiziralo Ministarstvo uprave, vidjela sam taj dopis i mogu reći da primjedbe Ministarstva uprave su bile potpuno u suglasnosti sa primjedbama koje sada civilni sektor daje na ovaj Prijedlog zakona. Odbori. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, gospođa predsjednica Odbora gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je na 44. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to kao matično radno tijelo. U raspravi je sudjelovala predsjednica Hrvatske poljoprivredne komore a komentare na predmetni prijedlog dostavili su i predstavnici Udruge Zelena akcija. U raspravi je iskazana kronologija donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu od 91. kada je društveno zemljište podržavljeno, 2001. kada je donesen novi Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, a politika o poljoprivrednom zemljištu spuštena na odlučivanje na lokalnoj razini, novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu donese 2008. godine kojim se pokušalo na neustavan način privatno poljoprivredno zemljište staviti u poljoprivrednu proizvodnju i time osigurati društveni interes. Ustavni sud je ukinuo članke 15, članak 25. i to stavke 1., 2. i 3. i članke 81. do 85 važećeg Zakona. U izmjenama i dopunama Zakona ne vidi se da je Ustavni sud ukinuo neke odredbe Zakona te je izneseno mišljenje da bi trebalo u Zakon ugradit i odredbe Ustavnog suda. Ukinute odredbe trebalo bi redefinirati tako da budu ustavno prihvatljive i da osiguraju stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta koje je obraslo višegodišnjim raslinjem te da se osigura iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno agrotehničkim mjerama uz obvezu pribavljanja suglasnosti vlasnika, te korištenja svih stimulativnih mjera kojima bi se o osiguralo stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Naglašeni su problemi što u stočarskoj proizvodnji mnogi nisu u mogućnosti osigurati adekvatan broj hektara po grlu. Također nije se došlo do rješenja da se agrotehničkim mjerama osigura podizanje boniteta poljoprivrednog zemljišta. Izraženo je nezadovoljstvo predstavnika poljoprivrednih udruga zbog neprincipijelnosti kod prodaje poljoprivrednog zemljišta budući zbog okrupnjavanja prioritet ima neposredni susjed, a kada je riječ o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta to nije slučaj. Poljoprivredne površine su ograničene i ne mogu se povećavati već se ljudskim djelovanjem postupno smanjuju. Jednom izgubljeno poljoprivredno zemljište nikada se više neće povratiti poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga treba onemogućiti da se prenamjenom gubi osobito vrijedno i vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište. Tome u prilog išlo bi da bi se u članku 8. kojim se intervenira na članak 24. stavak 1. brisanje alineje 5. koja se odnosi na gradnju golf igrališta u užem smislu. Iznesen je pozitivan primjer prenamjene i sanacije devastiranog poljoprivrednog zemljišta a što je poslužilo kao prijedlog da bi prenamjena poljoprivrednog zemljišta pri izgradnji igrališta za golf trebala biti u nadležnosti lokalne jedinice i regionalne samouprave. Izraženo je mišljenje da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države još ne bi trebalo prodavati budući da poljoprivredni proizvođači opterećeni kreditima ne ostvaruju prihode te bi u financijskom smislu bili u mogućnosti ravnopravno sudjelovati s potencijalnim kupcima poljoprivrednog zemljište. Ocijenjeno je evidentnim da nema uspjeha u pokušajima mijenjanja strukture proizvodnje kao niti njezinog povećanja, a to govori da je bilo potrebno voditi drugačije ukupnu poljoprivrednu politiku pa tako i način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. U raspravi su iznesene i konkretne primjedbe Hrvatske poljoprivredne komore, vrlo su opširne pa ih neću čitati navest ću samo članke na koje su dostavili primjedbe i to uz članak 14., članak 16., 19., 20., 25. i na članak 35. što je navedeno u samom izvješću. o predmetnom prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, međutim u glasovanju došlo je do podijele glasova 4 za i 4 protiv ovakvog prijedloga. Nakon provedene rasprave odbor nije mogao zauzeti stajalište u svezi predmetnog izvješća sukladno članku 47. Poslovnika Hrvatskog sabora budući da su 4 glasa bila za, 3 protiv i 1 suzdržan. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Temelj svake poljoprivrede je sasvim sigurno poljoprivredno zemljište, a temelj svake države je sasvim sigurno trebala biti i poljoprivreda, a Hrvatskoj jedan od temelja je poljoprivreda. Što poljoprivreda znači za Hrvatsku? To je u nebrojeno puta kazano kroz broj onih koji indirektno ili direktno se bave poljoprivredom, oni koji naravno proizvode hranu za nas i nebrojeno puta ponovljeno povezivanje zelene i plave magistrale s ciljem da Hrvatska dođe na onu razinu koja je potrebna i kojoj želimo da dođemo, a to je da možemo proizvoditi dovoljno hrane i za sebe i za sve one koji dolaze u Hrvatsku da li kao turisti ili na neki drugi način. S tom željom, da bi došli do tog cilja sasvim sigurno da je do sada u nebrojeno navrata se pokušavalo i sa određenim izmjenama i dopunama toga zakona doći na taj put, nekad uspješno, nekad manje uspješno ali sasvim sigurno da je kroz sve ove godine iz hrvatskog proračuna izdvajalo puno novca ili ogroman novac. Svake godine milijarde kuna odlaze u poljoprivredu da li kroz potpore i poticaje, da li kroz kapitalna ulaganja, sve sa ciljem jačanja same poljoprivrede da postane konkurentna što u Hrvatskoj naravno što van Hrvatske. Stoga se i vraćam na sam početak da je temelj razvoja te poljoprivrede poljoprivredno zemljište. U dosadašnjoj praksi i primjeni važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu uočene su određene zapreke koje su usporavale proces raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te se isto nastojalo predloženim izmjenama ukloniti na način da se bitno pojednostavi procedura raspolaganja. Osobito je važna činjenica da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu nadležnost ministarstva kod raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prenosi na Agenciju za poljoprivredno zemljište čime bi se pojednostavila cjelokupna procedura raspolaganja. Nadalje, propisane su i druge djelatnosti agencije, a to je prvenstveno sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, davanjem u dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, raspolaganje ribnjacima, prikupljanjem i analiziranjem podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem, posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem i dr. Agencija za poljoprivredno zemljište po predloženim izmjenama i dopunama trebala bi uspostaviti informacijski sustav koji bi imao dva podsustava, jedan o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i drugi o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta čime bi se uspostavila jedinstvena evidencija raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Ono što je također jako važno napomenuti odredba koja propisuje da i jedinice lokalne samouprave koje su do stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna zakona donijele program raspolaganja ali nisu raspolagale poljoprivrednim zemljištem dužne su to učiniti do 31.12.2011. Protekom toga roka za jedinice lokalne samouprave koje nisu raspolagale poljoprivrednim zemljištem kroz neki od oblika raspolaganja, raspolaganje će preuzeti Agencija za poljoprivredno zemljište kao i prihode ostvarene od raspolaganja istim. Predloženim izmjenama i dopunama pojednostavljen je i ubrzan postupak raspolaganja čime će se omogućiti dovršetak poljoprivrednog zemljišta u arcod sustav i ostvarivanje prava na izravna plaćanja korisnicima poljoprivrednog zemljišta. Važna novina u predloženim izmjenama i dopunama zakona je raspolaganje zajedničkim pašnjacima i zajedničkim pašnjacima u zaštićenim područjima. Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta namijenjena zajedničkoj ispaši stoke i peradi unutar ili izvan zaštićenog područja. Zajednički pašnjak dao bi se u zakup na rok od 20 godina pašnjačkoj zajednici čije bi osnivanje inicirala Hrvatska poljoprivredna komora. Pašnjačka zajednica mora biti organizirana kao zadruga, a činile bi je fizičke i pravne osobe sa prebivalištem odnosno sjedištem na području jedinice područne samouprave gdje se pašnjak nalazi ili sa prebivalištem ili sjedištem na području susjedne jedinice lokalne samouprave. Zainteresirana pašnjačka zajednica zahtjev dostavlja Agenciji za poljoprivredno zemljište koja provodi postupak i donosi odluku o dodjeli u zakup zajedničkog pašnjaka. Navedenim prijedlogom izmjena i dopuna zakona bi se stavili u funkciju velike površine poljoprivrednog zemljišta koje su namjene zajedničkoj ispaši stoke i peradi. Osobito su značajna umanjenja iznosa kod plaćanja promjena namjene, smanjenjem visine naknade za promjenu namjene omogućit će se razvoj poduzetništva i investicijska ulaganja kojima je visina naknade za promjenu namjene propisana odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu bila i do sada velika prepreka. Minirano poljoprivredno zemljište davat će se u dugogodišnji zakup na način da se zakupnik koji razminira to zemljište oslobađa plaćanja zakupnine prvih 40 godina, umjesto dosadašnjih 10 godina. Time bi se također stavile u funkciju velike površine miniranog poljoprivrednog zemljišta jer se u praksi pokazalo da su troškovi razminiravanja iznimno visoki i da je oslobađanje neplaćanja zakupnine od 10 godina prekratak prekratak rok zbog ekonomske neisplativosti pa samim time nije bilo u interesu za uzimanje takvih površina i u zakup. Uz ovo što sam naveo sasvim sigurno postoje i određene stvari koje bi trebalo dodatno razmotriti kao određeni prijedlozi, mišljenja, ali moram isto tako dodati da je veliki broj što udruga što fizičkih osoba također sudjelovalo u raspravi o ovome prijedlogu izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i samim tim su htjeli dati svoj doprinos u što kvalitetnijem i što boljem donošenju ovoga zakona. Ono što je za nas u klubu HSS-a također zanimljivo, a posebno skrećemo pozornost i ministru koji je, posebno mi je drago da je došao ovdje i samim tim pokazao ozbiljnost ove teme, a to je uz članak 25. u članku 56. u stavku 2. gdje smatramo da iza riječi obrađuje treba dodati riječi temeljem važećeg ugovora o zakupu, koncesiji ili dugogodišnjem zakupu. Naime, stoji jedna nejasnoća jer bilo bi sigurno normalno da prednost u natječaju mogu imati dosadašnji legalni korisnici poljoprivrednog zemljišta da ne bi došli u situaciju da netko tko možda na drugačiji način uđe u površinu sutra bude privilegiran u tome da on može imati prednost u dodjeli tog poljoprivrednog zemljišta. Isto tako, uz članak 25. u članku 56. stavku 3. točka veći broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe ili veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta. Jedna široka tema koja sasvim sigurno otvara prostor. Ja ću sada ovdje reći za nas koji smo u Slavoniji da netko tko ima par tisuća uposlenih u odnosu na onoga koji ima 5 uposlenih, taj je po ovome kako stoji ovdje u prednosti. I postavlja se pitanje što će onaj koji ima 5, 10, 20 uposlenih i na koji način može konkurirati ako gledam da tim kriterijima je već u startu ovdje u podređenom položaju. Prema tome, i u ovome članku sasvim sigurno ministre treba dodatno, još jednom razmotriti taj članak, pogledati kroz kriterije da nam se ne bi dešavalo ono što moram reći nažalost u dobrom dijelu Slavonije imamo, da oni koji su veliki budu još veći, oni koji su mali budu još manji. To sasvim sigurno ne ide u prilog onima koji žive neću reći samo u Slavoniji, u Slavoniji se radi o velikim površinama, zato to i govorim, ali sigurno i u ostalim dijelovima Hrvatske nije dobro da ja neću reći namjerno ali sasvim sigurno da kroz određene dijelove ovih kriterija da netko nađe prostor i da može taj prostor iskoristiti za sebe. Stoga evo, i klub HSS-a smatra da ima dobrih i veći dio ovoga prijedloga je sasvim sigurno dobar i treba ići u izmjene i nadopune ovoga zakona, ali još jednom kažem i napominjem da se od strane ministarstva pogledaju posebno ovi kriteriji koji su itekako bitni u dodjeli poljoprivrednog zemljišta sutra da ne bi došli u situaciju da oni koji ne bi trebali doći u posjed tog zemljišta da dođu u taj posjed. zastupnika Hrvatske seljačke stranke će naravno kažem uz ove prijedloge, nadopune, mišljenja podržati ovaj prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite.

Hrvatski sabor donio 2008. godine i koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine, uz napomenu kako smo početkom 2010. godine već donijeli jedne izmjene i dopune ovoga zakona. Odmah na početku ove svoje rasprave želim reći kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu prvenstveno iz razloga što držimo, naravno ne umanjujući pri tome značaj ostali mjera poljoprivredne politike, kako ključ razvoja hrvatske poljoprivrede leži upravo u zemljišnoj politici, dakle ono što je gospodin Kelić govorio u ime Kluba HSS-a. Mi iz Kluba zastupnika HDZ-a isto tako smatramo da je zemljište osnov i temelj razvoja hrvatske poljoprivrede. Dakle, bez kvalitetne zemljišne politike ali i dosljedne provedbe njezinih mjera u praksi nije realno niti očekivati željenu razinu razvijenosti hrvatske poljoprivrede, odnosno nije realno očekivati ni ostvarenje njezinih temeljnih ciljeva koji s jedne strane idu u pravcu povećanja osnove za razvoj poljoprivredne proizvodnje stavljanjem u funkciju dosad nekorištenog poljoprivrednog zemljišta, a s druge strane u pravcu formiranja poljoprivrednih gospodarstava s jasnom i dugoročnom tržišnom perspektivom procesom njihova okrupnjavanja. Uvažavajući činjenicu da Republika Hrvatska ulazi u skupinu zemalja koje su razmjerno bogate poljoprivrednim zemljištem mišljenja sam da se svi skupa oko toga možemo složiti, kako sa dosadašnjom zemljišnom politikom i stanjem poljoprivrednog zemljišta čije racionalno i efikasno gospodarenje, i to treba reći, održavaju brojni čimbenici. Ne možemo biti i nismo u potpunosti zadovoljni, ako uzmemo u obzir podatke o poljoprivrednom zemljištu te njegovom korištenju i raspolaganju. Naime, u Republici Hrvatskoj imamo ukupno oko 2 milijuna 695 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta od čega je 67% u privatnom vlasništvu, dok je 33% u vlasništvu države. Ako uzmemo podatke iz upisnika poljoprivrednih gospodarstava dolazimo do poražavajuće spoznaje o korištenosti poljoprivrednog zemljišta u poljoprivredne svrhe, s obzirom da je tek nešto preko milijun hektara obuhvaćeno upisnikom. A s druge strane temeljem do sada važećih propisa o poljoprivrednom zemljištu raspolagalo se sa manje od 10% ukupnih poljoprivrednih površina ili oko 26% državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno za svega 230 tisuća hektar su okončani postupci raspolaganja i zaključeni ugovori o zakupu, koncesiji i dugogodišnjem zakupu te prodaji. Upravo zbog prethodno spomenutog poražavajućeg stanja po pitanju korištenosti i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u odnosu na naša zajednička očekivanja, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava i podržat će sve napore Vlade Republike Hrvatske i nadležnog ministarsta koji idu u pravcu definiranja pravnog okvira koji će učiniti potreban zaokret u zemljišnoj politici te stvoriti pretpostavke bržem dostizanju već spomenutih temeljnih ciljeva zemljišne politike. Potrebno je reći i to kako je važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2008. godine koji je svojim odredbama predvidio niz po našem mišljenju kvalitetnih novina, dakle od uspostave centralnog informacijskog sustava, mogućnosti raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem, mogućnosti raspolaganja zemljištem koje se nije obrađivalo u prethodnom vegetativnom razdoblju i koje je zakoruljeno do osnivanja Agencije za poljoprivredno zemljište je uistinu i predstavljao značajan iskorak naprijed u odnosu na do tada važeći zakon. Nažalost, unatoč veoma dobroj namjeri predlagatelja pa i ukupnoj intenciji zakona, neke njegove odredbe formulirane su na način koji ustavno nije prihvatljiv, a i dosadašnja primjena Zakona u praksi pokazala je u jednom dijelu kako još uvijek postoje zapreke koje usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Dakle, to su ujedno i osnovni razlozi zbog kojih se predlažu predmetne izmjene i dopune važećeg zakona o poljoprivrednom zemljištu. Dakako, ovdje je potrebno prije svega kazati kako se za odredbe članka 15. i članka 16., članka 25. stavka 1. do 5. te za članke 81., 82., 83., 84. i 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu pokrenut pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske postupak za ocjenu njihove suglasnosti sa Ustavom temeljem čega je Ustavni sud 30. ožujka 2011. godine donio odluku kojim se izuzev stavaka 4. i 5. članka 25. svi ostali članci ili određeni njihovi stavci ukidaju. Naime, radi se o odredbama koje se odnose na mogućnost davanja u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta pod pretpostavkom da isto nije obrađeno u prethodnom vegetativnom razdoblju ili je obraslo višegodišnjim raslinjem. Zatim, odredbama koje se odnose na visinu naknade koja se plaća za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koja je uistinu za određene zakonom predviđene slučajeve bila nesrazmjerno visoka što je jednostavno dovelo do toga da je opravdana želja za zaštitom poljoprivrednog zemljišta i razvoja poljoprivrednog sektora negativno utjecalo na ostalu gradnju i razvoj ostalih sektora sektora gospodarstva, te konačno o odredbama koje se odnose na postupak raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu. Dakle, odredbe koje se odnose na mogućnost davanja u zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta odredbe članka 15. i 16. te odredbe koje se odnose na postupak raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem više jednostavno odlukom Ustavnog suda nisu sastavni dio ovog zakona. Međutim, predloženim izmjenama i dopunama zakona odredbe članka 25. su Ustavnog suda na način da se u buduće za poljoprivredno zemljište koje se nalazi izvan granica građevinskog područja, a koje je nakon izmjena prostornog plana obuhvaćeno granicama građevinskog područja naknada za promjenu namjene namjene će se plaćati kao i za zemljište izvan granica građevinskog područja u visini od 5 odnosno 10% za razliku od dosadašnjih 50 odnosno 100%. I to treba naglasiti od tržišne cijene toga zemljišta. Naravno visina naknade će zavisiti o kvaliteti samoga zemljišta, odnosno o tome radi li se o osobito vrijednom obradivom i vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu ili ostalom poljoprivrednom zemljištu. Ovdje je potrebno stati i prisjetiti se kako je prilikom donošenja zakona iz 2008. godine u stvari bilo jako puno prigovora na velike, odnosno visinu naknade koja je bila propisana od 50 i 100% za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta. Zato udruge koje danas prigovaraju na ovakvu visinu prenamjene mislim da nisu u potpunosti u pravu, a isto tako trebamo se prisjetiti da je do tada važeći zakon propisivao visinu naknade naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta od 5% vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, potrebno je kazati i to kako važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu pojedina pitanja u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem uopće nije obuhvatio, pa iz toga razloga taj problem bilo potrebno riješiti predmetnim izmjenama i dopunama koji je ujedno određena već postojeća rješenja u zakonu znatno preciznije i potpunije ili jednostavno rečeno znatno kvalitetnije postavljaju. Osobito su značajne izmjene odredbi zakona kojima su propisani postupci, odnosno kriteriji za određivanje prava prvenstva u natječajima za zakup, prodaju i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje su kvalitativno dopunjene i detaljnije razrađene što bi svakako trebalo pridonijeti bržem, lakšem, objektivnijem i pravednijem izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Naročito važnim poboljšanjem smatramo činjenicu da se kod propisivanja kriterija za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja vodilo računa o istinskim poljoprivrednicima, dakle o onima kojima je poljoprivreda uistinu osnovno zanimanje. Također pozdravljamo izmjene zakona koje se odnose na bitno pojednostavljenje procedure davanja poljoprivrednog zemljišta u dugogodišnji zakup za ribnjake kojima je ujedno propisano da će se jednim ugovorom riješiti i pitanje zemljišta i pitanje korištenja voda što je nesporno bitan napredak u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja. Nadalje, postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji su do sada bili u nadležnosti ministarstva stavljaju se u nadležnost Agencije za poljoprivredno zemljište, a sve u cilju pojednostavljenja i ubrzanja postupka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem što isto tako držimo dobrim rješenjem. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđena su i određena rješenja. Već sam ih ranije spomenuo koja do sada uopće nisu postojala u nikakvom obliku, a odnose se na zajedničke pašnjake i zajedničke pašnjake u zaštićenim područjima koje će Agencija za poljoprivredno zemljište moći davati u zakup na rok od 20 godina pašnjačkim zajednicama koje se moraju organizirati kao zadruge. Zatim, državno poljoprivredno zemljište koje je programima raspolaganja predviđeno za ostale namjene i povrat, a u posjedu su pravnih ili fizičkih osoba. Dakle, to zemljište će se moći temeljem javnog natječaja davati u dugogodišnji zakup, odnosno zakup. I konačno, status poljoprivrednog zemljišta koje je obraslo višegodišnjim raslinjem i šumskog zemljišta u vlasništvu države koje je po svojem uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište. Ovdje je potrebno naglasiti kako se ovim odredbama, dakle odredbama o statusu zaraslog poljoprivrednog zemljišta, te šumskog zemljišta koje je po svojim uporabnom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište stvaraju pretpostavke povećanju površina poljoprivrednog zemljišta izdvajanjem istih iz šumsko-gospodarskih planova što će zasigurno pridonijeti sređivanju stanja na terenu te otklanjanju nelogičnosti koje se odnose na činjenicu da je još uvijek, da su još uvijek značajne površine poljoprivrednog zemljišta uglavnom pašnjaka praktički van poljoprivredne funkcije. Dakako, slično će se događati i sa površinama poljoprivrednog zemljišta koje su zapuštene i uslijed višegodišnjeg neobrađivanja obrasle višegodišnjim raslinjem, te stoga po definiciji Zakona o šumama predstavljaju šumu. Ali naravno u ovom slučaju u suprotnom smjeru. Na koncu uvažavajući sve prethodno rečeno ali i naše uvjerenje kako predloženim izmjenama i dopunama zakona činimo barem još jedan korak naprijed prema konačnom ostvarenju temeljnih ciljeva zemljišne politike Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Hvala Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Na žalost ovo nije sa đakovačke tržnice iz obiteljskih gospodarstava ali to ću na kraju. Dakle, ponavljam gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre kako ste? Nismo se dugo čuli, jel' ergela ide u razdvajanje ili ne ide? Dakle, ja ponavljam zahtjev kluba HDSSB-a da ovaj zakon

Široka koalicija organizacija civilnog društva smatra da izmjene potiču zemljišne špekulacije, korupciju te nepovratno smanjenje hrvatskih poljoprivrednih površina, rad za državno poljoprivredno zemljište, hektar u Hrvatskoj 10 puta jeftiniji nego u Europi, manipulacije poljoprivrednim zemljištem itd., itd. Ovim natpisima se priključuje i najveća obiteljska gospodarstva, koordinacije seljačkih udruga i obzirom evo da je ovdje i potpredsjednik Vlade, odnosno ministar poljoprivrede smatram da on u ovom trenutku obzirom da je premijerka zadužila i njega da evo obrani ovaj zakon pred Hrvatskim saborom da može donijeti odluku u ime predlagača da ovaj zakon ide u drugo čitanje. I smatram da, obzirom da određeni mediji ovaj zakon nazivaju i po jednom poduzetniku iz jedne političke stranke koja je u koaliciji, da ne pravim mu reklamu, ja neću to ime reći, obzirom da bi se moglo shvatiti kao reklama, ali evo ja pozivam ministra da odgovori jer očigledno se radi o još jednoj ucjeni političkih partnera jer ovaj zakon doista ne donosi dobro onima kojim bi trebao donositi, a to su oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. U HDSSB-u smatram da postoji više razloga za navedeno drugo čitanje. Među najznačajnijima je taj da ovaj zakon u svakom slučaju ne treba zvati Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu nego o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta. I evo, na isti način se tako branio i Zakon o golfu, a isto tako i ove izmjene, a čujem da će Zakon o golfu biti vrlo brzo povučen iz procedure. I ovaj zakon omogućava osim smanjenja poljoprivrednog zemljišta omogućava jednu i ja se usudim reći korupciju koja je vezana za samo poljoprivredno zemljište. Vezano za gotovo 550 tisuća hektara, odnosno točnije rečeno prema programima raspolaganja broj hektara je 550 tisuća 441 hektar, a samo na području Osječko-baranjske županije se nalazi oko 24% tih površina, a samo Osječko-baranjska županija je jedna od najvećih proizvođača poljoprivrednih površina iako to nije vidljivo niti u Osječko-baranjskoj županiji, a niti u čitavoj Slavoniji po standardu građana koji žive u Slavoniji i Baranji. Obzirom da Obzirom da bruto nacionalni dohodak je upravo u Slavoniji koja je hranila ne samo Hrvatsku nego i onu bivšu tamnicu hrvatskog naroda od '45. do '90., upravo u najlošijem stanju danas u Hrvatskoj. Obzirom da je u tijeku niz natječaja u jedinicama lokalne samouprave evo ja ću podsjetiti ministra da onaj đakovački stoji sada već 4 mjeseca, da je prije toga stajao 2 godine u ministarstvu i da i ja i on vrlo dobro znamo da se radi o cjelokupnoj politizaciji tog pitanja. Zbog toga i prijedlog HDSSB-a ide da ukoliko ministarstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva se ne očituje, odnosno daje suglasnost ili uskraćuje smatrat će da je suglasnost dana. Na taj bi se način izbjegla politička odluka u ministarstvu, politička odluka koja je temeljena tko je u kojoj političkoj opciji, ne temeljena na prigovorima obzirom da je prijedlog bio da sve ono što je čisto i što nema primjedbi ide u daljnju proceduru kako bi Državno odvjetništvo moglo uvesti u zakup. No to evo bez obzira na određena obećanja se nije desilo. Razlozi između ostalog i za veliki broj i predugi proces te privatizacije je sigurno i svaki put mijenjanje kriterija sa svakom izmjenom zakona, odnosno neki kriteriji postaju važniji od drugih. Primjerice, određena ograničenja nisu definirana tako da postoje slučajevi da jedna obiteljska gospodarstva na istoj adresi, odnosno da se jedno obiteljsko gospodarstvo razdvoji na 6, 7 pa čak i na 10 obiteljskih gospodarstava. Osim toga veliki problem je upravo radi svih ovih političkih odluka je i ne rješavanje statusa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su obrađivala, neka i po 10 godina, poljoprivredno zemljište temeljem potvrda, odnosno jednogodišnjih ugovora da bi na kraju putem odluke nisu imali pravo i nisu bili niti zakupac, a niti posjednik. Još uvijek ne postoji adekvatna kontrola korištenja zemljišta koje je prije nekoliko godina dano u zakup ili neki drugi oblik od strane inspekcijskih službi još uvijek, famozni ARCOD nije saživio jer još uvijek, odgovorno tvrdim, velika manjina, a tu prije svega mislim na podobne pojedince, dižu poticaje, a ne obrađuju poljoprivredno zemljište. dakle od niza ovih prijedloga je da se predloženim ovim zakonom predlaže prije svega zakon bi se trebao zvati Zakon o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta i bojimo se da će sličnu i ovaj zakon biti u funkciji korupcije, odnosno u funkciji ne poljoprivrede nego gradnje određenih stvari koje nemaju veze sa samom poljoprivredom. Budući da se predloženim zakonom predlaže institut prvokupa Agencije za poljoprivredno zemljište kupljeno na natječajima smatramo da to nije dobro jer nadzor nad tim zemljištem ne vrši nitko i vrlo su dobro poznata mešetarenja sa državnim poljoprivrednim zemljištem. Niz primjedbi koje se odnose na dakle same odredbe članaka zakona dat ćemo u amandmanima. Ja ću samo evo utvrditi jedan o kojem je govorio i kolega iz HSS-a Kelić vezano za veći broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe ili veći broj članova obiteljskog gospodarstva ili obrta da nije utvrđen profil zaposlenika. To može biti dakle čista administracija ne proizvodnja. I ova odredba će sigurno biti predmet špekulacija kod provedbe natječaja za dugogodišnji zakup i omogućit će se tvrtkama koje su registrirane za sve i svašta, a ne prednost dati onima koji se bave obiteljskom proizvodnjom, odnosno obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. O nekim tehničkim stvarima koje su vezane za sam zakon, o tome su odbori rekli gdje zarez ili točka stoji, ali smatram da odredba koja je vezana za jedinice lokalne samouprave koje su do stupanja na snagu ovog Zakona donijele program a nisu raspolagale poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu da ne može s tim zemljištem raspolagati agencija nego se taj rok može produžiti a sredstva ukoliko ovaj Sabor odluči da ide preko Agencije sredstva ne mogu biti u 100% iznosu sredstva koja idu u državni proračun nego se moraju dijeliti po onim kriterijima kojima su i do sada dijeljena. Tom odredbom Zakona osim jedinica lokalne samouprave, i županije će ostati bez dijela prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, i na taj način će se onemogućiti i ulaganje lokalne samouprave u samu poljoprivredu. Tu je pitanje u svakom slučaju legalizacije postojećih objekata i mislim da tu treba paziti da ponovno ne dođe da se tu treba držati i prostornih planova i generalnih urbanističkih planova ali i planova uređenja jedinica lokalne samouprave ili regionalne samouprave, na taj način da ih mogu preuzeti povoljna iskustva koja su imali Slovenija, Italija, Grčka, koje su doista imali velike probleme kao što danas ima Hrvatska sa legalizacijom poljoprivrednim objektima. Evo ovim nastojanjima HDSSB-a su se pridružile i niz obiteljskih gospodarstava, isto tako i koordinacija seljačkih udruga i smatram da ovaj Zakon treba ići u drugo čitanje. Bilo je niz izmjena ovoga Zakona, niz zakona koje su vladajući tvrdili da donose novo poboljšanje u poljoprivrednoj proizvodnji, novi procvat poljoprivredne proizvodnje, nova radna mjesta, ali to se u svakom slučaju nije desilo ili se nije desilo onim tempom kako je to trebalo biti, pa danas mi još uvijek imamo veći uvoz poljoprivrednih proizvoda. Dakle, ukupan uvoz je bio u 2010. godini 2 milijuna 246 tisuća tona, a u milijunima američkih dolara

more uz naš plavi Jadran, gospodine ministre mene samo čudi da ne uvozimo Silvanac i Graševinu, nevezano osobno za vas. I u ovome što ću sada reći ima i toga da su to nenormalne količine novca koje Hrvatska daje na uvoz. Ukupno je izveženo svega 1355 milijuna dolara. Što znači da je gotovo 100% veći uvoz od izvoza od izvoza poljoprivrednih proizvoda. Tako samo za primjer, ovo je ovako košarica možda koju žene ili muškarci koji su emancipirani kuhaju, ova mrkva nije iz Slavonije ili Dalmacije, ona je iz Austrije i nije neka. Druga mrkva je iz Italije, također nije nikakva i to se nalazi u našim trgovinama. Ova jabuka za koju naši proizvođači kada je proizvedu od razno raznih nakupaca dobiju svega kunu i pol i ide prema industrijskoj jabuci, danas u trgovini pola kile košta 8 i 99 i to na akciji, trula nikakva. Rajčica proizvedena u Makedoniji, pitam se što je sa hrvatskim rajčicama i pitam se što je sa svim onim proizvođačima koji proizvode tu rajčicu, krumpir je iz Egipta, Egipta, očigledno Slavonija ili Lika ne znaju proizvoditi krumpir. Smokva mislim da Dalmacija ima dovoljno prostora za proizvodnju smokvi ova je iz Turske. Vrhnje iz Njemačke, ovo je za djecu ili za one koji žele omršaviti. Luk iz Mađarske, peršin, pogledajte ministre kakvi je, sigurno nije Hrvatski niti slavonski, također je uvezen i ono što najviše zabrinjava, mogao sam to donositi ovdje mi uvozimo i kukuruz, uvozimo i pšenicu, i soju ali ono što najviše zabrinjava da uvozimo suho lišće i granje 2 milijarde dolara ili 2 tisuće i još nešto milijuna ovo što je najzanimljivije a moram priznati da nisam ovaj put našao, a to sam donio zadnji puta je bila Dalmatinska smokva koju koju proizvodi Republika Srbija, a ovo je suha šljiva sa košticom možda netko ima određene probleme sa probavom, to je suha šljiva također proizvedena u Srbiji. Dakle, to dovoljno govori o stanju, možete vi pričati što želite, to dovoljno govori o stanju u Hrvatskoj poljoprivredi i ovo su argumenti koji govore da to stanje nije dobro. Ja ne želim optuživati ministra,

Ono najvažnije što Hrvatska ima, to je upravo poljoprivredno zemljište, uz vode, uz Jadran, uz rijeke, planine, i uz ljude Hrvate i Hrvatice i Hrvatske građanke, omogućite jednu širu raspravu ovom zakonu kako ovo doista ne bi postao zakon podobnih a uništio one koji se stvarno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Hvala lijepo. Zoran (HDSSB)** ako želite ostati zdravi ja bih vam preporučio da ovo ne jedete, nego da koristite hrvatske proizvode. To je dobra želja. Sada će ministar kada dođe na red, valjda se referirati o tome.

adekvatne i ne postoji adekvatna kontrola korištenja zemljišta. To je netočno gospodine Vinković upravo iz razloga što je 2010. uspostavljen Arcod sustav, a njegova funkcija identifikacija svih zemljišnih parcela. Jednako tako on predstavlja bazu prostornih podataka svih poljoprivrednih površina i služi za praćenje i kontrolu korištenja potpora koje su vezane uz površinu. Arcod sustav također predstavlja i grafičku evidenciju zemljišnih poljoprivrednih i obradivih površina. **Šeks, Hvala lijepa. Gospodin Petar Čobanković potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe zastupnici poštovana gospodo zastupnici, uvaženi zastupnici. Dozvolite mi da na vašu raspravu dam par pojašnjenja, jer nažalost baš sve one činjenice koje ste iznijeli mislim da nisu baš onako kako ste ih prezentirali. Ja ovdje želim naglasiti da je intencija izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je stvaranje pretpostavki za brže raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Vi ovdje iznosite određene rekao bih zamjerke zakonu, pa jedna od zamjerki je zbog čega se prenosi pravo raspolaganja na agenciju na one jedinice lokalne samouprave koje su donijele program raspolaganja a nisu s njima nisu provodili natječaj. A nažalost, vi se sjećate da smo mi i u neki prijašnjim periodima čak uvodili neke određen kaznene mjere ili prijenos na županiju ali nažalost to nije saživilo. Ako netko ovakav način raspolaganja, praktički još malo će biti već 10 godina, znači ako se ne varam mislim da je 2002. godine donešen osnovni Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je prenio nadležnost nad raspolaganjima jedinica lokalne samouprave, a do dana današnjeg nije razriješio pitanje raspolaganja, onda mislim da on mora biti na neki način i sankcioniran jer ne možemo tolerirat u beskraj da se to proteže jer to pokazuje da ta jedinica lokalne samouprave nažalost ne želi raspolagati poljoprivrednim zemljištem. S druge strane, često ste koristili riječ da je ovo zakon o prenamijeni poljoprivrednog zemljišta. Da, jest ovim se zakonom regulira prenamjena prenamjena i ide se u pravcu izmjene da se iznos za prenamjenu smanjuje, iz prostog razloga držimo da Hrvatska treba osigurati i prostor za razvoj gospodarstva, da treba za određene gospodarske projekte koji su od interesa kako za određeno lokalno područje, tako se isto se radi o velikim projektima koji su od interesa i za razvoj gospodarstva države. I naravno dragi prijatelju ako Hrvatska u svim segmentima bude zadržavala ovakve stroge kriterije od prenamjene do svih ostalih onda nažalost Hrvatska će i dalje biti na onim mjestima na kojima se nalazi sada kada se računa konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Ako ćemo u svemu tražiti zaprjeke kako bi spriječili investiranje, onda nažalost naša konkurentnost u usporedbi sa nekim drugim zemljama koje nam često služe i za primjer kada kažemo kako se tamo puno brže može riješiti ishodovanje dokumentacije do pripreme kompletnih projekata i potrebite dokumentacije i realizacije projekata. Znači, moramo voditi račina uvažavajući potrebe poljoprivrede, uvažavajući potrebu za ne smanjivanjem poljoprivrednih površina, ali opet neki povoljan odnos između poljoprivrede i potreba za razvoj određenih gospodarskih projekata. Ali isto tako kažete da je to izvor moguće korupcije. E sada, mene to strašno iznenađuje za čelnika i gradonačelnika jedne od jedinica lokalne samouprave da kaže da to može biti izvor korupcije. To onda znači da oni koji pokreću proceduru izmjene prostornih planova, a to su jedinice lokalne samouprave znači da praktično, a to ste vi praktično da vi sami sebi ne vjerujete i da smatrate da je to ako je to izvor korupcije onda kreće odozdo prema gore, znate. I naravno da uz svaki prijedlog izmjena prostorno planske dokumentacije da će i tijela državne uprave koja su za to nadležna pratiti i davati svoja očitovanja ili davati ili uskraćivati mišljenja. S druge strane, evo ja vam moram konkretno kazati i na dio što nije baš predmet ovog zakona, ali ste dosta prostora u raspravi i uzeli vezano i za provođenje natječaja koji je na prostoru vaše jedinice lokalne samouprave bio. Vi ste dokumentaciju dostavili 15.03. u ministarstvo. Ministarstvo je zatražilo dodatna pojašnjenja na osnovu kojih može utvrditi da li ste poštovali redove prioriteta sukladno važećem zakonu, ta dodatna obrazloženja i dodatnu dokumentaciju ste dostavili 15.04. i na natječaj koji ste provodili ili na odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača je u ministarstvo došlo 80 predstavki ili 80 žalbi. I sada treba točno utvrdili nakon dodatne dokumentacije jer prije nismo mogli utvrđivati jer nismo imali dostatnu dokumentaciju na osnovu koje bi utvrdili da li je urađeno po zakonu ili nije, sada poslije 15.04. kada smo dobili dodatnu dokumentaciju intenzivno radimo u ministarstvu da bi utvrdili da li su poštovani redovi prioriteta, da li su poštovani zakonitosti i da li ćemo na osnovu toga sve ono što je urađeno sukladno zakonu, sigurno ćete kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave dobiti pozitivno mišljenje ili suglasnost za sve ono što nije određeno po zakonu nažalost bit će uskraćena suglasnost. Moram se osvrnuti, iznijeli ste burno, ovdje ste iskoristili ovu raspravu i nemam ništa protiv, dapače treba o poljoprivredi raspravljati, ali treba raspravljati isto tako s argumentima i vi ste iznijeli malo i podatke o vanjsko trgovinskoj razmjeni. Malo iskreno govoreći vam te brojke baš nisu sjedale, iznijeli ste neke čudne brojke. Ne znam, 1350 milijuna što sad mi moramo malo preračunavati pa pretvoriti u milijardu i slično, ali dobro, razumjeli smo se. Evo ja ću vam u najkraćim crtama odgovoriti. Ja to otprilike ovako kažem, zaokružim ugrubo da Hrvatska je uvezla roba, poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti 2 milijarde i 200 milijuna, da je izvezla za milijardu i 400 milijuna dolara, da je direktan deficit 800 milijuna dolara. Ali da Hrvatska ostvari prihod od turizma negdje manje-više 7 milijardi zaokružimo opet, govorimo o punim brojkama, da od tih 7 milijardi ukupnog prihoda od turizma minimum po najkonzervativnijim metodama izračuna 15% otpada na hranu i piće i kada se od tih 7 milijardi eura izračuna 15% to je 1 milijarda eura i kad tu milijardu eura pretvorimo u dolare to je negdje, opet ugrubo, milijarda i 300 milijuna milijuna dolara. I kada od te milijarde i 300 milijuna odbijemo ovaj direktan deficit, a potrošnja u turizmu je najbolji oblik izvoza i to se svi slažemo, to je izvoz bez prelaska granice, onda dolazimo da hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija ostvaruju suficit od 500 milijuna dolara. I to je prava istina, to su pokazatelji koji pokazuju o konkurentnosti hrvatske poljoprivrede koja je značajno uznapredovala naravno zahvaljujući i svim mjerama agrarne politike, zahvaljujući i poticajima, zahvaljujući i usklađivanju našeg zakonodavnog okvira sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. I u konačnici ja moram kazati da je to i rezultiralo da su zatvorena poglavlje 11.-Poljoprivreda i ruralni razvoj što znači da je Hrvatska u potpunosti se uskladila sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, da je zatvoreno poglavlje 12.-Sigurnost 12.-Sigurnost hrane i veterinarska i fitosanitarna zaštita i da evo možete to pratiti, ovih dana očekujemo da će biti zatvoreno i poglavlje 13. što znači da smo u sva tri ova poglavlja ispunili i mjerila, da smo uspostavili sustav, da smo uspostavili institucije i stvorili pretpostavke da možemo voditi i provoditi zajedničku poljoprivrednu politiku. Sad još da vam kažem Arcod, jedan od segmenata IAKS-a tzv. integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, jedno od oruđa je u 3. mjesecu završen završen za sadašnje stanje. Ali Arcod nikad neće biti završen, Arcod je dio dinamičnog procesa i kad god bude nekih promjena ono će biti i dalje će se on mijenjati. Znači, uspostava svih ovih rekao bih alata, svih ovih instrumentarija se svodi i li praktično onemogućava više bilo kakvi manifetluci vezano za isplate poticaja i potpore. I evo, hvala vam lijepo. Ja vjerujem da je vaša rasprava dobronamjerna, da želite pomoći hrvatskoj poljoprivredi i kao čelnik jedinice lokalne samouprave imate prigodu puno toga učiniti na svom lokalnom nivou za popravak situacije u poljoprivredi, pa čak i neke rekao bih pomoći poljoprivrednim proizvođačima gdje je država značajno stala iza poljoprivrednih proizvođača na našem prostoru. A mislim da ne bi bilo loše da malo i grad tu pripomogne, a malo i županija da da dijelić svog nekog doprinosa da onim ljudima koji su u određenom trenutku ostali bez dijela svojih proizvoda da im se malo pomogne. Hvala lijepa, potpredsjedniče. Imamo sada nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** A ja sam mislio da ćete vi raspravljat o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali ovako nekoliko ispravaka. Nadam se da će mi predsjednik Sabora to omogućiti jer ste čitavu svoju raspravu i branjenje zakona imali raspravu sa mnom. Dakle, ovdje rekli ste da se radi o jedinicama lokalne samouprave koje nisu željele provesti Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Imali ste tu državnog tajnika bivšeg koji je držao odluke dvije godine jer netko nije bio iz određene političke opcije, ali da se ne vraćamo. S druge strane, smatram da u nekim stvarima kao što je zemljište od posebnog interesa za grad ja sam govorio o cijeni prenamjene poljoprivrednog zemljišta za one koji žele izgraditi, a to neće sigurno graditi u Slavoniji koja je u ovom trenutku besperspektivna, koja u ovom trenutku nema određene potencijale jer vuče one korijene još iz '90.-tih, nego će to raditi na Jadranu itd., itd. Upravo je tu strah da se ne koristi to mešetarenje. Što se tiče Đakova i Đakovštine, nije Vinković bio u… Zoran (HDSSB)** Nije Vinković bio u Nadzornom odboru Đakovštine nego su to bili dva člana koje je postavila Vlada Republike Hrvatske i koje su donosile te odluke.

Zoran (HDSSB)** A molio bih saborske zastupnike koji nemaju pojma o tome da se suzdrže ovakvih komentara sa mjesta. Zahvaljujem. Ne samo da je rasprava bila van ispravka nego se i produžila za još toliko. Nemojte zlouporabljivati… Molim vas, nemojte. Ako je prošlo vrijeme za ispravak onda je prošlo vrijeme za ispravak. … /Upadica se ne razumije./… Ma nije ispravak

Prema tome, ja, mene nećete navući na lako na opomene. Čak ću ih dati onda unatoč tome što nikakvog učinka od njih nema ako moram dati. Ne, ne. Ja radim što je mene volja u mom slobodnom vremenu. Ovako, imamo drugi ispravak netočnog navoda pa vas molim da budete u okviru toga instituta. Damir Kajin. ministar se dotakao turizma, pa bi onda bilo dobro i zgodno kad je riječ već i o potpredsjedniku Vlade da se turizmu omogući taj izvozni status. Ja se apsolutno slažem da treba bilo kojim zakonom potaknuti investicije. Mi smo imali u građevinarstvu pred dvije godine investicije teške 50 milijardi. Sad imamo negdje oko 30 milijardi. Ovaj pad obima graditeljstva dovelo je do toga da smo u dvije godine izgubili u toj branši negdje oko 50000 radnih mjesta, a država je izgubila oko 5 milijardi kuna od PDV-a, doprinosa itd. Znači, treba potaknuti investicije bilo kojim zakonom. Međutim, gdje je problem u ovome zakonu? Tamo gdje pojedinci relativno jeftino, jeftino dolaze do državne zemlje a onda je skupo preprodaju i tu im sada država još ili na temelju planova lokalne samouprave, znači na temelju tih planova država im smanjuje naknade. Nije meni krivo za investitora da njemu smanjimo. Ali ovome prekupcu državnog koji koji kasnije to preprodaje e njega bi na neki način doista trebalo pod navodnicima možda poreskom politikom teretiti. Imamo dalje ispravak gospodin Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, vidite se da vi puno bolje računate, da vam nule dobro idu i da vam idu milijuni i milijarde puno bolje nego mom kolegi Vinkoviću. Ali govorili ste o potrošnji poljoprivrednih proizvoda u turizmu. I onda ste ubrojili 15% od 7 i pol milijardi koliko ubere turizam da je to stavka na hranu i na piće. Ali to nisu hrvatski proizvodi gospodine ministre, pa to nije hrvatska poljoprivreda. Koliko, jeste li, imate li uopće pokazatelja koliko hrvatske hrane i pića budu na stolovima turista pretežito na jadranskoj obali? Nemate. Nadalje, nećete reći i to da na uvoz hrane koju ste spomenuli da je 2 milijarde i 300 milijuna kuna, di ima 300 milijuna dolara da vi kao država, Vlada uberete carine, trošarine i PDV-a 5 milijardi kuna, a za poticaje ide 2,2 milijarde kuna. O tome šutite. O tome nećete reći ništa. Povreda Poslovnika gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi predsjedniče, gospodin Grubišić je povrijedio članak 209. i 214. Poslovnika. Naime, ja vrlo i smatram to uvredom. Ja vrlo dobro baratam brojkama. Ja sam rekao da je to 2 tisuće 168 milijuna, a onaj tko ne zna ta tih 2 tisuće

gdje on uloži onih milijun ojra e on bi reko' negdje dalje, a ne u poljoprivredu ili sedam. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovako. To nije povreda Poslovnika nego ispravljanje cifara, cifara ispravljanje. Ali on može imati jedno mišljenje, vi drugo. Ali to nije povrijedio Poslovnik. Molim vas imamo još jedan povredu Poslovnika gospodin Stjepan Milinković. na raniji ispravak netočnog navoda kolege Vinkovića jer on nije. Povrijedio je članak 209. jer nije ispravio nikakav netočan navod u svom ispravljanju. A nadalje, on je uvrijedio nas neke ovdje zastupnike zastupnike zato jer je rekao budući smo mi morali na žalost s njim, upozoravati ga da skrati svoj, naravno svoj iskaz itd. Ali je on rekao da mi nemamo pojma o poljoprivredi. Kolega Vinkoviću mi itekako imamo pojma o poljoprivredi. I želim vam reći da poljoprivreda nije samo ratarstvo. Vi se tu sa tim hektarima razbacujete. Poljoprivreda je i stočarstvo, itekako. Ja dolazim iz sredine gdje je ta vrsta poljoprivrede i zato sam rekao da ću vam organizirati jedan tečaj iz napredne poljoprivrede u mojoj sredini, da dođete, da naučite što je to poljoprivreda i na koji način se radi. Hvala vam lijepa. da ne bi bilo loše Ne bi bilo loše da van sabornice raščistite pojmove što je to poljoprivreda, a da ovdje ne trošimo vrijeme oko objašnjavanja oko toga. Dakle, ja na najblaži način vas opominjem i nastavit ću tako da ne koriste ove, sve vas, sve, sve. Bez razlike. Nema razlike nikakve.

posao nakon komentara i kolege Milinkovića mislim da stvarno zbog hrvatske javnosti nema smisla produljivati ovo kazalište. I konačno je vrijeme da se uhvatimo i točke dnevnog reda i obveze koje smo preuzeli i vratimo ozbiljnost u ovu sabornicu. Odustajem od ispravka navoda. Milinkoviću imate li potrebe još jedanput? E izvolite, povreda Poslovnika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 209. Ne radi se ovdje o nikakvom cirkusu, nego se radi o vrlo važnom segmentu življenja a to je poljoprivreda. I ako ja zagovaram u toj poljoprivredi stočarstvo kao jednu posebnu i važnu granu to nije nikakav cirkus. To je ozbiljnost pristupanja poljoprivredi i u tom smislu doživljavamo ovo vaše kao jednu uvredu mene kao zastupanja stočarstva kao jednog dijela vrlo važno poljoprivrede. U povredu Poslovnika ne spada kvalificirati ili ne kvalificirati da je nešto cirkus ili nije cirkus. Dakle, to ne spada u u povredu Poslovnika. To više predstavlja u pristojnost, kako bih rekao. Je li? Ali zapravo gledajući strogo nije povreda Poslovnika, a ako bude prelazilo se okvire podnošljivosti podnošljivosti pogotovo oko osobnih uvreda onda dozvolite ja ću to malo ovaj vas opomenuti na to, Dobro, imamo dalje ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Pa smatram i ispravljam vaš navod da debalans izvoza i uvoza hrane pokrivamo plasmanom hrane u turističkoj sezoni. Prvo, smatram i sigurno je da veliki dio hrane koja se koristi u turističkoj sezoni je upravo iz onoga uvoznoga dijela, iz one uvozne kvote. Druga stvar, sve ono što se ne planira u proizvodnji, posebno stočarskoj, nije moguće imati na dispoziciji u jeku turističke sezone. Jer za svinje potrebno je 6 mjeseci, za junad preko godinu dana itd. Prema tome, ako nema prethodnih ugovora sa proizvođačima u Slavoniji ili bilo gdje u Hrvatskoj tada i ne može biti dovoljne količine tih potreba. A koje su to potrebe? Potrebe su u prvome redu recimo biftek itd. Vi, jučer sam čuo 100 kg bifteka za hotel u Hvaru ne može se naći u Slavoniji, a to vam je 50 junadi. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** I još jedan ispravak, gospodin Boro Grubišić. Izvolite. Nema ga, on je izgubio evidenciju izgleda. … /Upadica se ne tu. Ponovno se javio potpredsjednik Vlade i ministar gospodin, ali gospodine potpredsjedniče onda bi napravio, napravio bi ja pogrešku jer u međuvremenu nitko nije govorio osim što su bili ispravci. Pa vi sačekajte sljedećeg govornika pa onda ćete možda morati i njemu nešto odgovoriti. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HNS-HSU-a,gospodin Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade sa suradnikom. Evo zahvaljujući i poslovničkoj mogućnosti imat ću prilike da poslije moje rasprave gotovo sigurno potpredsjednik Vlade da odgovore na neka od pitanja koje mi u klubu HNS-HSU-a imamo definitivno na ovaj prijedlog zakona. Naime, uopće nije sporno potreba i vrijednost i kvaliteta i potencijal kojega ovaj zakonski prijedlog uređuje i stvara u određenom području, a u kontekstu ozdravljenja ili stvaranja zdravijih i uspješnijih uvjeta u poljoprivrednom gospodarstvu. Nek je to što imamo danas bez obzira na matematike bez obzira na način izračuna te matematike, ali činjenica je i to govori dovoljno je proći Lijepom našom u svim dijelovima Lijepe naše i vidjeti obradivost poljoprivrednih površina, a dovoljno je pogledati demografiju i čitav niz drugih stvari, a da ne govorimo uvoz i kvaliteta uvoza i sve ovo ostalo. stvari u poljoprivrednoj proizvodnji nisu dobre, stvari u poljoprivrednoj proizvodnji smrde, stvari u poljoprivrednoj proizvodnji treba mijenjati i u poljoprivrednoj proizvodnji ukupnoj, kad govorim u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji treba mijenjati u kontekstu i u sinergiji sa ostalim … /Govornik se ne razumije./… jer poljoprivredna proizvodnja nije otok i ne možemo ju gledati samo za sebe. Konkretno kad govorim o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu činjenica je da praktički u 2 godine ovo je treća rasprava u Hrvatskom saboru, činjenica je da smo kod donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrlo jasno pa i izlaskom iz sabornice rekli svoj stav. Međutim, zahvaljujući parlamentarnoj većini prošlo je, desilo se ono na što smo upozoravali, a to je išla je tužba na Ustavni sud. Na Ustavnom sudu upravo su potvrđeni naši argumenti koje prilikom glasovanja, kolegice i kolege iz vladajućih, niste prihvatili, niste akceptirali. Ustavni sud je to potvrdio i slijedom odluke Ustavnog suda dobili smo i danas novi tekst ili izmijenjeni ili dorađeni tekst prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu za koji također mi u klubu HNS-HSU-a mislimo i u tom smislu smo i mislimo i u tom smislu smo i uputili zahtjev da rasprava o ovom prijedlogu zakona temeljem provedene rasprave danas, a i gotovo u svim klubovima postoje određene zamjerke ili primjedbe na određena zakonska rješenja da taj zakonski prijedlog ide u

U svakom slučaju da nije ovo danas zadnje. Razumijemo se. Isključivo iz razloga da stvarno da pružimo korist svima u ovoj državi koji se žele i planiraju i imaju namjeru baviti poljoprivrednom proizvodnjom s jedne strane. S druge strane da dovedemo sebe opet u situaciju u skoro vrijeme da i četvrti put raspravljamo o jednoj te istoj temi. Konkretno kad govorimo i i potpuno razumijem razmišljanje izrečeno od strane potpredsjednika Vlade i ministra Čobankovića da ovaj prijedlog zakona je u funkciji stvaranja pretpostavki za brže raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i to je točno. da li, kak je obično, ima ona izreka put do pakla je popločan dobrim namjerama. Ja bi ovdje rekao put do moguće korupcije također može biti popločan dobrim namjerama. Pa u tom smislu imamo i određene vrlo konkretne primjedbe na ovaj tekst prijedloga zakona. članak 8. kojim se mijenja članak 24., a koji definira moguće oslobađanje plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta. Definitivno, i svi smo suglasni, a i vjerujem da je i Vlada Republike Hrvatske je suglasna da zakonom poljoprivredno zemljište koje se primjenjuje ili na kojem se gradi igralište za golf da treba jednostavno isključiti iz ovog članka jer nema nikakvih razloga da površina koja je uključena u golf igralište bude oslobođena naknade za prenamjenu iz poljoprivrednog u građevinskog zemljište. Nema nikakvih razloga, što se radi o ogromnim površinama i to je direktno šteta za proračun jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave za državni proračun, tim više što s tom naknadom za prenamjenu se plaća plaća renta državi za svu infrastrukturu koju je država dovela ili napravila do tog područja i mislim da je minimum pristojnosti da budući investitor tu spremnost tu spremnost i dobrotu države plati i sa ... Zato mi predlažemo da se iz članka 24. isključi igralište za golf, od oslobađanja plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta. Sljedeća stvar to je članak 9. ili član 9. a koji mijenja članak 25. osnovnog Zakona a radi se o smanjenju naknade za prenamjenu zemljišta, po prvoj verziji je bilo 50%, sada je to 5% bolje rečeno naknade se smanjuju 10 puta, temeljno i bazično pitanje je zašto? Sve mogućnosti koje se otvaraju uz vjeru, ja osobno vjerujem makar su izražene određene sumnje prema čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave oko donošenja prostornih planova i podložnosti mogućoj korupciji u tom segmentu uvijek postoji nešto. Ali funkcija je zakona da preventivno djeluje, da onemogući eventualne moguće zlouporabe, i ta stvar se može vrlo jednostavno riješiti. Ona se može riješiti na način da se ugradi, da se visina naknade određuje u iznosu pune tržne cijene zemljišta iste namjene unutar granice najbližeg građevinskog područja nakon provedene namjene i za P1 i 2 i za sve ostalo. Koliko nam je puna građevinska cijena poznato nam je znano je i porezna uprava i svi to znaju. Prema tome, nema nikakvog razloga da se na taj način da se na taj način definira vjerujem da postoji neki drugi, ali sasvim sigurno ne 10 puta niža naknada nego što je bila u prvom osnovnom. Uzmimo Pelješac zahvaljujući namjeri Vlade Republike Hrvatske u izgradnji Pelješkog mosta koji definitivno treba samo je pitanje tajminga i vremena kada i na žalost vrijeme je pokazalo da u ovom trenutku Republika Hrvatska nije spremna za jednu takvu investiciju ali istovremeno se desio procvat kupovine poljoprivrednog zemljišta upravo na tom otoku i kaj se bu dogodilo. Koliko će u konačnosti platiti kvadratni metar tog poljoprivrednog zemljišta koji je kupljen na tom otoku u trenutku kad dobije žutu boju u prostornom planu kada postane građevinsko. Kada prelazi s 10 eura, 15 ili 20 eura na mogućih 200. Imamo čitav niz takvih slučajeva u državi. Jedna od argumentacija su poslovne

otvorilo ili u tim poslovnim zonama izgrađeno prerađivačkih kapaciteta, ima neke, koliko ukupno, koliko kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta zemljišta je doslovce uništeno prostornim planom i prenamjenom u poslovnu zonu u tu poslovnu zonu dovodi se infrastruktura dobrotom države i u konačnosti kaj ima. Smatramo da je upravo prostor ili mogućnost upućivanja ovog zakonskog prijedloga u još jedno čitanje mogućnost da se taj problem razriješi tim više što upravo na tu temu su primjedbe gotovo od svih zainteresiranih. Nadalje, članak 18. a koji uređuje članak 42. također jedna nelogičnost, ovdje se radi o tome da kupac poljoprivrednog zemljišta može platiti u gotovini dobiva popust od 20% a također može platiti na nekakve rate. U osnovnom prijedlogu Zakona smo imali stav da da taj isti kupac ne može kupljeno poljoprivredno zemljište ... u roku od godine dana od sklapanja ugovora o prodaji. U ovom Prijedlogu zakona toga nema, drugim riječima to znači danas mogu kupiti zemljište, plaćam u gotovini ostvarujem 20% popusta i sutra s tim zemljištem radim što želim. U dogovoru s nekim mogu to pretvoriti u građevinsko, pa platim manju naknadu pa opet prodajem po kvadratnom metru, moguće je svašta. moguće je svašta. Ja se potpuno slažem ministre s vama da ne može sam ali to je recimo nešto, ja se isto tako slažem da ne treba ograničavati na 10 godina, upravo zbog dinamiziranja. Ali upravo u ovom Ali upravo u ovom segmentu nastupaju porezni zakoni, upravo u tom segmentu, nastupaju porezni zakoni. Prema tome, smatram da u tom segmentu postoji potreba da se moguća zloupotreba spriječi u korist državnog proračuna i u korist proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. I nadalje, ovim prijedlogom zakona uvodi se zajednički pašnjaci i pašnjačke zajednice. Vrlo dobro, potrebno, korisno definitivno međutim nije nam jasno zašto. Na području jedinice lokalne samouprave može se osnovati samo jedna pašnjačka zajednica, zašto? Zašto ne dvije, tri. Na mojoj BEdnji to stvarno nema nikakve veze, dapače to je čak i neizvedivo zbog konfiguracije terena i vjerojatno čitav niz takvih, kod kolege u Podravini gotovo sigurno ima prostora za više pašnjačkih zajednica budući da on razumije stočarstvo i zna stočarstvo

sigurno da se ona mora organizirati kao zadruga, to je dobro ali također ne vidimo razloga zašto hrvatska poljoprivredna komora inicira postupak osnivanja pašnjačke zajednice, zašto. Zašto Hrvatska poljoprivredna komora? U nedostatku sadržaja rada poljoprivredne komore pokušavamo im iznaći nekakva nova područja s čim će se oni baviti. Kod nas na Bednji zainteresirane u korištenju pašnjačke zajednice Hrvatska poljoprivredna komora ne treba ju, ona čisti višak kao u mnogim dijelovima i u mnogim drugim segmentima. Budući da mi svijetli ja bih još na kraju samo

Ukoliko predlagatelj prihvati naš prijedlog zaključka da ide u sljedeće čitanje kako bismo omogućili Vladi RH, a a posebno predsjednici Vlade da svoju dosljednost u borbi protiv korupcije dokazuje novim prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu jer očito da ovaj prijedlog zakona ima koruptivnog potencijala. A da ima koruptivnog potencijala govori i pismo i stav ministra Mlakara od 14.01.2011. gdje i on traži, evo imam kopiju tu, gdje i on traži "da se protivi donošenju zakona po hitnom postupku te predlaže u cijelosti postupiti u skladu sa zaključkom Vlada Republike Hrvatske od 21. studenog 2009. kojim se prihvaća kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima u donošenju zakona, drugih propisa i akata". Ministar Mlakar je ispred ministarstva, radi se i o zakupa i oko dugogodišnjeg zakupa. A posebno jedna stvar koju nisam stigao spomenuti jer mislim da će moje kolege iz kluba spomenuti u pojedinačnoj raspravi, a to je da rok od 50 godina za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta namijenjenu za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a koje se nalazi u posjedu pravnih osoba, podcrtavam pravnih osoba, neprimjerno dug čime se dovodi u pitanje sama svrha rezervacije poljoprivrednog zemljišta namijenjenog za povrat. Stoga smatram da taj rok treba prihvatiti. Luka (HDZ)** Obavještavam da je već davno u 12,36 prošlo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. A sada potpredsjednik i ministar gospodin Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. poštovani gospodine zastupniče. Ja uopće ne dvojim u vašu dobru želju, dobru namjenu da date svoj doprinos da bi ovaj zakon bio što bolji, što kvalitetniji. Ovo jeste pitanje jedno pitanje rješavanja poljoprivrednog zemljišta jest jedno od krucijalnih pitanja poljoprivrede. Vi znate da je ta problematika se počela rješavati praktički od '90. godine, pa '94. godine, pa onda promjena načina sustava raspolaganja prenašanja nadležnosti nad raspolaganjem na jedinice lokalne samouprave ako se ne varam 2002. godine što je u konačnici rekao bih i jedan od značajnih oblika decentralizacije. Znači da se jedinicama lokalne samouprave daje na raspolaganje dio njihovih prirodnih potencijala, bogatstava i da bude u funkciji razvoja da oni mogu biti ti koji će kreirati način raspolaganja sa tim potencijalom koji bi trebao biti u funkciji razvoja tog lokalnog dijela područja ili određenog dijela lokalne samouprave da ono bude u funkciji razvoja. Isto tako kada govorimo i o decentralizaciji je i decentralizaciji sredstava gdje jedinica lokalne samouprave ostvaruje značajan prihod po osnovi prihoda za određene oblike raspolaganja. I unatoč svim tim dobrim namjenama, unatoč značajnom broju promjena, a svaka promjena se činila u želji da bi se zakon ubrzao, da bi se učinio prohodnijim i da bi se taj problem raspolaganja poglavito državnim poljoprivrednim zemljištem učinio što efikasnijim. Naravno, 2008. godine u želji je predlagač je želio sagledavati kompleksnost poljoprivrednog zemljišta. I naravno u nekim zemljama postoje i određena ograničenja kada se govori o poljoprivrednom zemljištu koja zadiru u pitanje privatnog vlasništva. I pokušao je rekao bih kompleksno riješiti pitanje poljoprivrednog zemljišta. Ustavni sud se očitovao na način kako se očitovao i nažalost nismo mi ti koji treba da sudimo o očitovanju Ustavnog suda nego da je ono što je Ustavni sud donio praktički promijenimo i isključimo iz zakona. Vi ste ovdje rekli da je funkcija zakona da onemogući korupciju. Ali ja isto tako ovdje želim kazati da je funkcija zakona i da ne zaustavi gospodarski razvoj RH. A još jednom želim ponoviti, jer znate ne vrši prenamjenu niti vlasnik, niti posjednik poljoprivrednog zemljišta. Da bi se izvršila prenamjena moraju se steći određeni uvjeti, mora se promijeniti prostorno planska dokumentacija, mora se ostvariti pretpostavka da bi to poljoprivredno zemljište moglo postati i da bi se na njemu moglo nešto graditi. Ako još jednom ponavljam, ako idemo s ovakvim maksimalističkim naknadama, onda nažalost za određene projekte koji su od interesa kako za razvoj lokalnog područja, kako za razvoj općina, gradova tako i za županije ali rekao bih i za neke projekte od državnog interesa, nažalost mi postajemo nekonkurentni ako taj koji želi investirati mora prije investiranja uložiti toliko da bi uopće došao do prostora na kojem može investirati. Ovdje se ne radi, ja sam uvjerenja da ovo neće biti masovna pojava i da će sada doći do prenamijene svega i svačega, da će se sve poljoprivredno zemljište prenamijeniti u građevinsko i da će biti predmet određenih aktivnosti izlaska iz poljoprivrede. I opet ponavljam, zna i postoji procedura, ja vjerujem da jedinice lokalne samouprave kako odgovorno raspolažu i gospodare poljoprivrednim zemljištem da se tako isto odgovorno se žele ponašati i u prostornom planiranju. Ali u konačnici i kada dođe do prijedloga, taj prijedlog prolazi i javnu raspravu, poslije javne rasprave se upućuje tijelima državne uprave i tijela državne uprave tada daju svoju suglasnost ili uskraćuju svoju suglasnosti. Tako da ja ne vjerujem i stojim na stajalištu da ukoliko se prenamjena, a koja iskreno govoreći zakonom iz 2008. godine maksimaliziran do ja bih rekao vrlo, vrlo visokih nivoa što je postalo ograničavajući faktor za razvoj određenih gospodarskih projekata da to smanjenje te prenamjene ne može biti razlog koruptivnih radnji. Razlog koruptivnih radnji je da li netko želi nešto činiti iz razloga korupcije ili se želi činiti i stvoriti pretpostavku razvoja. Znate, i mislim da moramo na takav način gledati. Ja držim da je ovo u funkciji razvoja gospodarstva, da je ovo u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Moram malo osvrnuti, pozivate se na stajalište i mišljenje Ministarstva uprave. Mi smo na ovom zakonu radili dugo, intenzivno, usuglašavali smo ga sa tijelima državne uprave, razmatrali smo ga sa predstavnicima asocijacija poljoprivrednih proizvođača, raspravljali smo ga i sa HUP-om i sa ostalima. Gledajte, pozivate se na mišljenje od 14.1.2011. godine Ministarstva uprave, da, tada je došlo takvo mišljenje. U međuvremenu smo mi usuglašavali stajališta i Ministarstvo uprave je dalo pozitivno očitovanje na ovaj konačan prijedlog zakona. Znači, ovo je bila varijanta iz 1. mjeseca početka godine koja je došla i pretrpjela i određene izmjene. I evo, ja vam zahvaljujem na dijelu onoga konstruktivnog. Vjerujem da je sve to u dobroj namjeri, a shvatite i ovo moje obrazlaganje nije u funkciji rekao bih dijeljenja lekcija ili bilo što drugo nego jednostavno želim kazati da želim i kroz ovaj zakon potaknuti Program gospodarskog oporavka, da želimo potaknuti investiranje i stvoriti pretpostavke povećanja konkurentnosti razvoja hrvatskog gospodarstva. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Damir Kajin, izvolite. Kaže ministar i govorio o je o dobrim namjerama države ili kako kaže da država daje lokalnoj samoupravi ovo zemljište u dobroj namjeri. Međutim, istina je malo drugačija. Do '93. godine svo poljoprivredno, svo šumsko zemljište bilo je na pod navodnicima dispoziciji lokalne samouprave ili bolje rečeno ondašnjih skupština općina ili te skupštine, općine bile su uknjižene u gruntovnicama, zemljišnim knjigama, imali su ono pravo korištenje nad tim društvenim vlasništvom. '93. godine sve je nacionalizirano, i poljoprivredno i šumsko zemljište i u velikoj mjeri kroz politiku centralizacije zaustavljen razvoj mnogih lokalnih jedinica. Jesam apsolutno za razvoj i protiv politizacije kada se govori o razvoju. Međutim, nije problem ja bih rekao niti u prenamjeni zbog investicija. Ako sada netko ulaže 20 ili 30 milijuna kuna da zaposli 120 ili 130 ljudi jer će plaćati porez, ljudi će raditi itd. Problem je ako je netko za 1 kunu kupio državno zemljište, a kasnije to preprodaje za 10 ili 20 puta više bez ikakvih ograda i klauzula ograničenja.

Hvala, gospodine predsjedniče. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Prijedlog ovog zakona temelji se na odluci Ustavnog suda i uočenim nedostacima u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem kao što je to navedeno u samom obrazloženju ovoga prijedloga. Iako su uklonjene protuustavne odredbe na koje smo upozoravali kod donošenja zakona klub SDP-a neće podržati predložene izmjene i dopune jer imamo ozbiljne primjedbe na koncept ukupno Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zakon uz česte izmjene i dopune egzistira od '91. godine sa čak u dva navrata i kao novi zakon ali niti u jednoj verziji nije dovoljno osigurao ustavno određenje o poljoprivrednom zemljištu kao dobru od posebnog državnog interesa i državne zaštite, a posebno nije zaštićeno državno poljoprivredno zemljište kao izuzetno vrijedno državno vlasništvo. Naše zamjerke konceptu iznesli smo i pri donošenju zakona 2008. godine kada smo ukazali na neustavne odredbe koje je Ustavni sud sada i ukinuo. Kod sadašnjeg prijedloga imamo nekoliko pitanja. Zašto odluka Ustavnog suda nije ugrađena u prijedlog zakona, dakle u samim izmjenama nisu ukinute odredbe koje je ukinuo Ustavni sud. Zašto nisu nađena adekvatna rješenja za zapušteno i neadekvatno obrađeno zemljište u ukupnosti, dakle i privatno. Zašto se predloženim izmjenama članka 25. Zakona omogućava jeftina prenamjena najkvalitetnijeg zemljišta. Da je moguće na drugi način urediti ova pitanja potkrepljujemo ustavnim odredbama koje definiraju vlasništvo, a to je nepovredivost vlasništva je jedna od najviših vrednota ustavnog poretka i temelj tumačenja Ustava. Jamči se pravo vlasništva. Vlasništvo obvezuje. Nositelj vlasničkih prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. More, morska obala, otoci, vode, zračni prostor, rudno blago, druga prirodna bogatstva, ali naglašavam i zemljište, šume, biljni, životinjski svijet, drugi dijelovi prirode itd. od posebnog su značenja i za koje je zakonom određeno da su od posebnog interesa imaju osobitu državnu zaštitu. Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti pravo vlasništva uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetničke se slobode i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. I konačno, zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici te naknade za ograničenje kojima su podvrgnuti. Malo od navedenih ustavnih mogućnosti je korišteno kroz ove izmjene i dopune zakona. Ukidanjem članka 15. i članka 16. nema rješenja za korištenje poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno sukladno agrotehničkih mjerama, odnosno nije obrađeno u prethodnom vegetativnom razdoblju te zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem. Takvo zemljište predstavlja opasnost za poljoprivrednu proizvodnju jer postaje rasadište korova i biljnih bolesti i taj problem treba riješiti sukladno Ustavu. Moguće je

koji se odnose na prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi izvan granica građevinskog zemljišta, odnosno koje je nakon izmjena prostornog plana ulazi u granice građevinskog zemljišta radi prevelike razlike u iznosu koji treba platiti za prenamjenu, a bilo je to od 5 do 50% nije nađeno dobro rješenje za očuvanje poljoprivrednog zemljišta i njegovo pretvaranje u građevinsko. Treba uzeti u obzir i moguće makinacije u takvim slučajevima, jer sadašnjim prijedlogom uz značajna oslobađanja iznos prenamjene je premalen posebno za osobito vrijedno zemljište. Jer to prema ovom prijedlogu iznosi samo 10% tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta, a ostalo, za ostalo se plaća dakle od 1 do 5%. Posebno nam je problematično oslobađanje plaćanja prenamjena za golf igrališta imajući u vidu Zakon o golfu koji predviđa za tu namjenu i površinu od najmanje 85 ha, te izgrađenost na toj površini od 25%. Dakle, i najavljeno eventualno ukidanje Zakona o golfu neće zapravo riješiti ovaj problem neplaćanja prenamjene poljoprivrednog zemljišta za golf terene. Ukidanje članaka 81. do 85. zakona koji su regulirali raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem što jest neustavno. Nije razmotrena mogućnost prvokupa države putem agencije koja bi morala imati daleko veću funkciju u raspolaganju i nadzoru nad poljoprivrednim zemljištem, a posebno državnim poljoprivrednim zemljištem. Sadašnji koncept raspolaganja državnim zemljištem nije se pokazao dobrim i to od načina izrade programa do raspolaganja. Čuli smo i sada da jedan dio lokalnih jedinica nije sačinio ove programe. Smatramo da treba sačiniti ozbiljnu analizu dosadašnjih iskustava i efekata i predložiti najbolja rješenja. Danas kada su poljoprivredni proizvođači prezaduženi treba razmotriti mogućnost da se državno zemljište ne prodaje već se prioritetno daje u dugogodišnji zakup proizvođačima kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. U dosadašnjoj praksi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem ima dosta nezadovoljnih, upravo onih koji se javljaju na natječaje, a da ima i različitih pristupa ja ću vam reći ministre na primjeru ovih dana općine Dragalić koja je raspisala natječaj za kupnju, za prodaju odnosno zakup oko 600 hektara zemljišta. Pokazali ili donijeli su mi ljudi tekst natječaja u kojem je trebalo ako si se natjecao uplatiti i 10% jamčevine. U međuvremenu kažu da su natječaj poništili, a već više od mjesec dana kako je natječaj poništen ljudima nije vraćena jamčevina. Dakle, to je nešto što je, ja ću vam dati i taj natječaj pa ćete vidjeti. Smatramo da programe raspolaganja državnim zemljištem treba činiti u suradnji s lokalnim jedinicama i agencije. Dakle, agencije i lokalne jedinice ili obrnuto na temelju utvrđenih kriterija koji osiguravaju dobro korištenje zemljišta. Posebno ukazujemo da se državno zemljište daje u zakup, odnosno prodaje već 18 godina, a nemamo podatke koliko je sredstava po tom osnovu naplaćeno i za koju su namjenu utrošena. Uplatom u proračun i to na tri razine, u lokalni, regionalni i državni gubi se njihova namjena, a smatramo da ta sredstva trebaju u cijelosti biti korištena za poboljšanje zemljišne politike kroz okrupnjavanje posjeda i to različitim agrotehničkim mjerama kao najpovoljniji .../Govornica se ne razumije./... kroz eventualnu izgradnju kanalske mreže i druge namjene za povećanje boniteta zemljišta. Dobra iskustva u tome je imala Republika Slovenija. Za takvu svrhu potrebno je da se sredstva prikupljaju na poseban račun koji bi upravljala na primjer agencija koja bi trebala za to biti kadrovski bolje osposobljena. Ostaje konstatacija da uz određene pozitivne pomake u izmjenama i dopunama zakona zapravo su nam najproblematičnije odredbe koje govore o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište. Ozbiljne primjedbe izrečene su i kroz ovu raspravu, ali i kroz različite građanske udruge. Prenamjena zapravo, poljoprivrednog zemljišta bi trebala biti u interakciji lokalnih i državnog interesa. Tako na primjer u Francuskoj prenamjenu poljoprivrednog zemljišta odobrava tročlana komisija koju čine predstavnici lokalne samouprave, predstavnik države i Agencije za poljoprivredno zemljište. Predsjednik je uvijek poljoprivrednik iz područne poljoprivredne komore. Oni tada procjenjuju društveni interes, odnosno korist pri takvoj prenamjeni. Mislim da bi trebalo koristiti pozitivna iskustva drugih i da bi možda bilo dobro da ako već nećemo prihvatiti da ovaj zakon ide u još jedno čitanje da pripremimo koncept novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji bi uvažio sve ove primjedbe koje smo do sada izrekli. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Damir Kajin. još jedanput ću reći za razvoj apsolutno sve. Ako netko želi uložiti jedan ili dva milijuna kuna, zaposliti 2 ili 3 radnika treba mu sve omogućiti kao i onome koji želi zaposliti investirajući 10 ili 20 milijuna kuna, 100 ili 120 radnika. Čak i nekretninu mu za ništa dati, jer bez toga ćemo propasti. Jer te investicije zapošljavaju građane Republike Hrvatske ne Marsa, pune proračun Republike Hrvatske, a ne neke Tunguzije ili ne znam koga. Međutim šta se dešava kada se već govori o niskoj cijeni poljoprivrednog zemljišta recimo u Istri? Cijena u Luxembourgu jednog kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta je negdje oko 11, U Lombardiji, u Porušci, u Benetu između 5 i 7 eura. U Istri u jednom trenutku pred godinu, dvije dana cijena poljoprivrednog zemljišta bila 14 eura dok je drugdje u Hrvatskoj bila nula dva ili nula tri eura. Zašto? Zato jer su pojedinci, evo tu mogu reći pa i oko Končara itd. nabijali cijene. S jedne strane su pomagali ljudima koji su prodavali. Ali su strašno s druge strane pogodili one druge koji su kupovali ne da bi špekulirali, nego da bi okrupnili posjed itd. jer su morali na kraju porez na promet tih nekretnina plaćati ne po kupljenoj cijeni 4 ili 5 eura, nego po 14 ili više eura. Jasno je da nema poljoprivrednika bez zemljišta. Treba im prodati, ali opet ne omogućiti da se državnim trguje. Ali isto tako treba omogućiti i posjednicima (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Vlade i ministar gospodin Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Uvažena gospođo zastupnice u dobroj volji prihvaćam ovaj dio vaše rasprave i dozvolite da kažem par pojašnjenja. Uredbe koje je suspendirao Ustavni sud one automatizmom više nisu sastavni dio zakona i iz tih razloga ih mi nismo posebno naglašavali i posebno ukidali. Što se tiče utroška sredstava postoji Pravilnik o korištenju sredstava od zakupa prodaje i dugogodišnjeg zakupa radi se o strogo namjenskim sredstvima i pravilnikom je regulirana namjena zašto se smije trošiti sredstva od raspolaganja, koja nastaju po osnovi raspolaganja i trajnog utvrđenja poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče nadležnosti, Općina Dragalić kao jedinica lokalne samouprave je ta koja raspisuje natječaj. Ona isto je tako ta koja naplaćuje jamčevinu i ukoliko ovdje se ne radi, nijedno tijelo državne uprave ni ministarstvo nije poništilo javni natječaj nego je općina sama poništila javni natječaj i općina je dužna vratiti isplaćenu jamčevinu. I mislim da treba i slažem se da treba uputiti kritiku onima koji drže novac od poljoprivrednika koji su se javili na natječaj, koji su platili jamčevinu i kojima ta jamčevina nije vraćena i mislim da to nije dobro. evo koristim prigodu da isto kažem da je to obveza i nadležnost jedinice lokalne samouprave i da izvole vratiti potencijalnim zakupoprimcima da vrate financijska sredstva koja su dana po osnovi jamčevine. Kad govorimo o ovom pravilniku naravno da su kao što sam rekao strogo namjenska sredstva i sredstva moraju biti vraćena u poljoprivredu i ona jesu iz ove namjene o kojima ste vi govorili. S druge strane, želim naglasiti i velike zahvate koje je država provodila u zadnjih 4, 5 godina poglavito na uređenju detaljne kanalske mreže. Taj segment nažalost koji je bio u nadležnosti posjednika ili korisnika poljoprivrednog zemljišta u jednom dužem vremenskom periodu nije na adekvatan način odražavan i upravo neodrživost i neuređenost detaljne kanalske mreže je u velikoj mjeri bila razlog određenih šteta na poljoprivrednom zemljištu, bila razlog neadekvatnog korištenja određenog dijela poljoprivrednog zemljišta i samim tim nečinjenja dobro poljoprivredi. I evo, ja još jednom ovdje želim kazati da je za nas ovaj zakon vrlo bitan, da smo u ministarstvu dugo i intenzivno radili na ovome zakonu. Uvažavamo činjenicu da možda u potpunosti nismo sva rješenja na pravi način riješili, uvažavamo i činjenicu da ima i određenih nomotehničkih rekao bih propusta, ali isto tako držimo da se to može popraviti i da će biti popravljen i da će biti uređen i sa određenim dijelom amandmana kojeg ćemo mi kao predlagači biti spremni prihvatiti. još jednom naglašavam i potrebu donošenja ovoga zakona mislim da bi dosta u vremenu izgubili kada bi išli u još jedno čitanje, poglavito u ovome dijelu vezano za razvoj određenih gospodarskih projekata koji su, usuđujem se kazati, čak dobar dio tih projekata je i od interesa razvoja RH. Hvala lijepa. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil, izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, iako ispravljam netočni navod počinjem sa time da zaista je točno da je Ustavni sud stavio van snage članak 15. i 16., ali to ne znači da ne treba dalje postupati kao što ste vi rekli ministre. Mi moramo ovim zakonom propisati što sa privatnim poljoprivrednim zemljištem ukoliko je ono zakorovljeno, ukoliko se ne održava u plodnom stanju i ukoliko čini štetu susjednim parcelama. Mi smo za Jugoslavije imali zakon koji je definirao da ako 30.04. imate kukuruzovinu nepožnjevenu da inspektor može postupati. Danas moramo isto imati načina da ukoliko se ne održava takvo zemljište u plodnom stanju da postoje kazne, da to mora biti propisano i da mora se vidjeti način na koji će se to riješiti, da se ne čini šteta.

Ja vas pitam kako je moguće da vi u trenutku kada saborska tri odbora, jučer se to dogodilo, imaju tematsku sjednicu o povratu imovine zemljišnim zajednicama vi predlažete, vi imate snage predložiti da se ta imovina zamrzne na 50 godina, odnosno da se daje u zakup na 50 godina. Otkud vam moralno pravo ono što je opljačkano '47. godine na 50 godina davati špekulantima u najam? To treba hitno vratiti onima čije to je, a ne ovu državu temeljiti na pljački. Ispravak gospodin zastupnik Stjepan Milinković. (HDSSB)** Pa evo ove ispravke ne treba shvatiti kao političku borbu nego jednostavno namjeru da se ovaj zakon poboljša jer bez obzira na to tko što i kako tvrdi stanje u poljoprivredi, ali i u hrvatskom gospodarstvu nije ni bajno ni dobro. I upravo stoga smatram da treba i dati veću ovlast jedinicama lokalne samouprave i ovaj Zakon ne rješava, a to, jer vjerujem da gospodin ministar ima sada sastanak sa udrugama obiteljskih gospodarstava u Ministarstvu obzirom da sam dobio takvu informaciju, uopće nema članka koji je vezan za zemljište od posebnog interesa za jedinicu lokalne samoupravi koji je sastavni dio programa raspolaganja. Podsjećam da su mnoga ta zemljišta ne samo u Slavoniji nego i diljem Hrvatska ušla u prostorne planove, generalne urbanističke planove i gdje će se desiti ta određena prenamjena prostora ali ja još uvijek tim zemljištem raspolaže, Vlada Republike Hrvatske i to zemljište potpisuju se ugovori isključivo tamo gdje je HDZ na vlasti. I na taj način Vlada sprečava razvoj drugih krajeva. To je činjenica gospodine ministre i zbog toga tražim upravo da se Ministarstvo poljoprivrede kroz, jer daje suglasnost na program raspolaganja da vrati upravo tu odredbu koja je bila prije da je Ministarstvo to koje daje suglasnost

Evo zaključit ću sada, ako netko želi graditi golf i ako netko želi prenamijeniti (HDZ)** To je rasprava. Ovako, sada ćemo prekinuti sjednicu i nastaviti u 15 sati. Prvi je Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin, pa Mile Horvat itd.